Слава Україні! Шановні народні депутати, сьогодні у нашому пленарному засіданні по відеозв'язку братиме участь вельмишановний пан Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте. Прошу привітати вельмишановного пана Прем'єр-міністра.

народні депутати, на засіданні Верховної Ради присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Йеннес де Мол. Давайте привітаємо також. Шановні колеги, приємно відзначити, що посольство Королівства Нідерланди 29 квітня поновило свою роботу в столиці України. Дякуємо вам. Шановні колеги, за нашою доброю традицією давайте розпочнемо нашу роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні народні депутати, 10 травня 2022 року на 89-му році пішов з життя перший Президент України, перший Голова Верховної Ради України, народний депутат України першого, другого, третього, четвертого скликань, Герой України Леонід Макарович Кравчук. Леонід Макарович у визначальні для України дні проявив державницьку мужність і твердіть, чим зіграв величезну роль у встановленні сучасної незалежної України. Саме під час його головування у Верховній Раді було прийнято історичні державні документи: Декларацію про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, ухвалено всі необхідні заходи для проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. За час його президентства країна набула основних рис державності – було затверджено головні державні символи (Герб, Прапор і Гімн України), сформовано Збройні Сили України. Прошу вшанувати світлу пам'ять першого Президента незалежної України Леоніда Макаровича Кравчука хвилиною мовчання.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов "Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану" та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України" 24 лютого 2022 року за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні колеги, український народ і його доблесні воїни вже 78-й день твердо і мужньо боронять нашу Батьківщину, наші демократичні цінності від російського агресора. Тому я також за нашою традицією прошу вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять наших захисників і захисниць, полеглих у боях за суверенну, незалежну і демократичну Україну. Також вшануємо пам'ять мирних громадян України, які були безневинно вбиті російськими окупантами. Царство Небесне і вічна пам'ять всім загиблим.

Дякую. Прошу сідати. Шановні депутати, як ми вже зазначали, сьогодні український парламент має честь заслухати відеозвернення Прем'єр-міністра Королівства Нідерландів вельмишановного пана Марка Рютте. Пане Прем'єр-міністр, ми високо цінуємо послідовну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України з боку дружнього нідерландського народу. Глибоко вдячні Королівству Нідерланди за надання Україні гуманітарної, фінансової та військової допомоги. Зокрема, варто відзначити прийняття вашою країною рішення про постачання Україні легкої і важкої зброї, рішучу і цілеспрямовану позицію Нідерландів щодо санкційного тиску на Російську Федерацію, надання вами допомоги і захисту багатьом тисячам українцям, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном. Ми бачимо реальні дії вашої країни, і вони звучать голосніше будь-яких слів. Наприкінці хотів би наголосити, що набуття повноправного членства України в Європейському Союзі є стратегічним курсом нашої держави і послідовним прагненням українського народу. Щиро сподіваємось на підтримку Королівства Нідерланди і вашого уряду у наданні Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Шановні колеги, до слова запрошую Прем'єр-міністра Королівства Нідерланди, вельмишановного пана Марка Рютте. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні члени українського парламенту, шановний український народе! Хочу подякувати вам,

інші члени європейської родини також разом із вами і що ми будемо з вами, не відступимо і на ступінь на цій дорозі, аж поки мир, свобода і демократія знову не запанують в Україні і не справиться правосуддя. Іншого висліду ми не бачимо. Я хочу сказати навпростець, український народ може розраховувати на непорушну підтримку з боку Нідерландів, і ми зробимо все, що зможемо для того, щоб дати притулок тим тисячам, що шукають прихистку в нашій країні аж поки вони не зможуть повернутися безпечно до своїх рідних Того тижня, 5 травня, ми святкували День звільнення Нідерландів. Щороку ми святкуємо свободу того дня, коли у Другій світовій війні знову здобули звільнення від окупації. Але в цей рік у нас було інакше відчуття перед тим ми усвідомлювали, що свобода не дається без плати, свобода дається за високу ціну

Так само в наших серцях і в наших думках ми мали ці барви. За кілька тижнів, буквально перед брутальною російською атакою, я ходив чарівними Київ – це давнє історичне місто. Я пригадую моє відчуття безвітря перед бурею, що я тоді пережив. готувалися до можливою агресії, що все ж таки сталася і сталася скоро. І це мене тоді вразило. Вразила рішучість кожного, з ким довелося зустрітися, рішучість не здаватися, воля до перемоги в боротьбі за свободу і демократію, готовність боротися за будучину України, якщо доведеться, до самого кінця. Ми знаємо, що, на превеликий жаль, довелося саме так і вчинити. Російська агресія проти вашої країни була нещадна, невиправна і руйнівна. Вона спиралася на брехливій підставі на суту неправду. І це призвело до того, що тисячі людей втратили своє життя, втратили школи, лікарні,

військова потуга надзвичайна. І це робить боротьбу і мужність українських Збройних Сил ще захопливішою в очах світу. Ваш Президент пан Володимир Зеленський став утіленням цього духу боротьби і цієї мужності. Дуже багато разів, коли ми говорили з ним телефоном першого тижня цієї війни, я думав собі, чи може це вже в останнє ми говоримо. І це була жахлива думка. так, ми пишаємося Україною, її мужністю більше, ніж я можу висловити словами. Це як Давид проти Ґоліята. І ми знаємо історію, знаємо, хто переміг у тій змазці. Президент Путін думав собі, що він зможе ізолювати Україну і поділити демократичні сили світу своєю швидкою Але він помилявся. Насправді він дуже прорахувався, тому що трапилося саме протилежне його намірам. Сили демократії на Заході об'єднані як ніколи. І на це є дуже добра підстава. Тому що ця війна – це війна за майбутнє демократії, міжнародну правовладність. Йдеться за право суверенного народу обирати свою дорогу в житті. Йдеться про свободу вашу і нашу свободу. Отже, ця війна – це війна за наше спільне майбутнє. Ось чому колективні санкції, накладені на Росію і її керівництво, безпрецедентні в нашій історії. Ніколи перед тим такого інструменту не вживали так швидко, так прямо і з таким обсягом. І я вважаю, що ми маємо зробити більше і якомога швидше, і зупинити купівлю російської нафти. Хочу сказати прямо, Нідерланди готові вдатися до цієї дії разом з нашими партнерами і союзниками і союзниками без вагання. Я хотів би також сказати, що санкції мають бути чинні, аж поки російська агресія не закінчиться і не відновиться український суверенітет. Ми будемо з вами, не відступаючи ані на ступінь. І, звичайно, те саме стосується до нашого довозу військового обладнання. Нідерланди – це одна з багатьох країн, що підтримують Україну таким чином. Це почалося від протитанкових і протилітакових на першій брутальній фазі цієї війни. А тепер на новій фазі в боротьбі за Донбас, в битві за Донбас ми надсилаємо вам самохідні

ані на ступінь. І для мене особисто оцей кожен ступінь означає також майбутні етапи вашої відбудови по цій війні, реконструкції, відновлення правосуддя. Коли Президент Зеленський звернувся до нашого парламенту декілька тижнів тому, він слушно про це говорив. Він конкретно і особливо звернув нашу увагу на жахливі зламання людських прав і воєнні злочини. Про це світ, на жаль, чує тепер щодня. Ми чуємо про те, що російські війська що російські війська вдаються до сексуального насильства як зброї у цій війні. Ми чуємо про депортацію, тортури і навіть холоднокровне вбивство невинних цивільних людей. Щоб справилося правосуддя, цілком потрібно і конче потрібно з'ясовувати факти, збирати докази треба вже тепер, треба з'ясувати правду якомога швидше. І ми в Нідерландах маємо Гаагу як правосудну столицю світу, і ми відчуваємо з цього приводу особливу відповідальність. Нідерланди надсилають велику групу судових експертів до України у тісній спільній праці з Міжнародним кримінальним судом, таким чином щоб своєчасно правосуддя справилося таки. Нідерланди знають, ми знаємо із власного досвіду, що щоб справилась міжнародна юстиція, щоб запропонувало правосуддя, треба набратися терпцю. Вже вісім років майже ми завершуємо розгляд російської відповідальності за збиття рейсу МН17 біля Донецька, і поступом ми наближаємося до розв'язку цього питання. Я дякую українським друзям за їхню підтримку у цій боротьбі за правосуддя. І тут я вам хочу пообіцяти ось що. Нідерланди працюватимуть так само щиро, щоб забезпечити правосуддя, коли розглядатимуться неймовірні злочини, що тепер Росія вчиняє проти вашої країни і хороброго українського народу. Ми не відступимося і на ступінь, хоч би якою довгою і тяжкою була наша спільна дорога. Отже, я хотів би на завершення сказати ось що. Перед тим, як почалася ця війна, Україна вже була за цінного члена європейської родини. 2017 року ми маємо вже офіційну Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Як на мене, цілком ясно, що ці родинні зв'язки зміцнюються Європейського Союзу залишалися єдині і об'єднані у своїй підтримці України проти російської агресії, навіть якщо доведеться платити дорогу ціну за цю підтримку. Важливо скористатися, з кожної нагоди ширити спільну працю Україною та Європейським Союзом. І ми маємо працювати спільно для того, щоб відродити і відбудувати Україну таким чином, щоб Україна стала ще ближче до Європейського Союзу. Але сьогодні суть нашої позиції така: родина родиною, але війну треба виграти, і ви переможете у цій війні. Я хочу процитувати святі слова українського національного гімну: Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм, любі браття, у своїй сторонці".

Любі друзі, я від щирого серця вірю, що демократія переможе, свобода переможе, Україна переможе. Дякую вам за увагу. І знайте, що ми залишаємося з вами, не відступаючи ані на ступінь. Слава Україні!

Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо вельмишановному Марку Рютте за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України та за його тверду і потужну підтримку нашої держави. Вельмишановний пане Прем'єр-міністре, сподіваємося до якнайшвидшої зустрічі в нашому спільному європейському домі. Дякуємо вам. Слава Україні і слава Нідерландам! Дякую. Шановні колеги, ми продовжуємо наше засідання. Перед тим, як ми розпочнемо, сьогодні день народження у нашого колеги, Першого заступника Голови Верховної Ради України Олександра Сергійовича Корнієнка. Давайте привітаємо.

Шановні народні депутати, переходимо до роботи. На Погоджувальній раді ми домовлялися перед початком розгляду питань порядку денного надати час (до 3 хвилин) для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Прошу представників фракцій і груп записатися на виступ.

Шановні українці, шановні колеги! Вісім років тому Путін напав на нас з його "руським міром", напав на Україну і здійснив свою, мабуть, найфатальнішу помилку в історії. До цього часу ракова пухлина російська 30 років проникала в нашу країну. Вона проникала по-різному: через політичні партії, через політичні проекти, через економіку, бізнес, який контролювався Російською Федерацією, через релігію і пропаганду релігійну "руського міра" і геноциду українців, який здійснювали системно Російська православна церква і Московський патріархат, через культуру, нав'язуючи нашим дітям російські книжки і російську попсу. Зараз найкращий час поставити крапку і відрізати російські щупальці, щупальці "руського міру" з усіх сфер. Закликаємо владу, правлячу партію і парламент системно видалити ракову пухлину Путіна з українського тіла. Ми в цьому парламенті вже заборонили з вами проросійські партії, проголосувавши Закон 7172-1. У цьому парламенті ми з вами прийняли ряд законів конфіскацію майна, яке належить юридичним і фізичним особам Російської Федерації. Цей закон, на жаль, був заветований Президентом, але сьогодні ми будемо розглядати його в цьому залі, і, сподіваюсь, ми його розблокуємо. І 28 тисяч російських активів перейде під контроль української держави, і цими активами буде наповнюватися, в тому числі, державний бюджет України. Час заборонити російську пропаганду, яку "руський мір" здійснює через церкву. Нашою фракцією було подано проект Закону № 7332 про накладення санкцій на патріарха Кирила і ще трьох релігійних діячів Російської православної церкви. Цей законопроект був пройдений профільні комітети може бути винесений в зал якнайшвидше. Мова не йде не про заборону, не про релігійні заборони і не про боротьбу з релігійними організаціями, мова йде про те, що ці люди є діючими співробітниками ФСБ, вони служать вони служать проти інтересів України, і вони сіють розбрат, вбивства і підтримують геноцид Російської Федерації в Україні. Закликаємо колег, будь ласка, винесіть винесіть його в зал, і давайте почнемо очищувати Україну економічно, політично, релігійно і культурно від "російського міру". Дякую.

Хочу звернути увагу на ситуацію, яка є сьогодні з дитячою політикою, з дітьми як під час війни, так і що нам необхідно робити після війни. На сьогоднішній день, і це відомо кожному, вже загинуло 229 дітей, понад 450 поранені. З 24 лютого починаючи. 2 мільйони дітей евакуйовані за кордон або з батьками або у складі організованих груп, понад 2 мільйони евакуйовані в межах України, близько 600 тисяч дітей сьогодні перебувають в окупованих районах і районах активних бойових дій. Значних руйнувань зазнала інфраструктура дитинства, лише освітніх закладів зруйновано понад півтори тисячі. Уряд створив низку штабів з питань дітей, надважливо щоб їх діяльність була взаємопов'язаною і взаємопогоджуваною. Поки що є застороги щодо цього. Не справляються з необхідністю швидких змін до законодавства і профільне Мінсоцполітики як центральний орган з питань дітей. Крім вирішення нагальних питань вже сьогодні нам необхідно думати, планувати, розробляти, якою буде система захисту і підтримки дітей у післявоєнній Україні. Вона не може бути старою. В Україні мають виникнути суди у справах дітей або сімейні суди, які мають замінити застаріле поняття "орган опіки і піклування". І хай вся дороговизна їх створення нас не зупиняє вже зараз, сьогодні. Всі спірні питання, що виникають з нашими дітьми у країнах, куди вони евакуйовані, вирішуються дитячими судами, бо вони не визнають рішень застарілого українського органу опіки та піклування. повернуться з евакуації з-за кордону, привезуть новий досвід спілкування з соціальними службами цих країн, де соціальний працівник не один на населений пункт, як це в Україні, і його завдання не контролювати, а, навпаки, підтримувати і захищати родину. З цим досвідом повернуться в Україну сім'ї з дітьми. Що запропонує Україна знівеченим війною дітям? Нова система має бути системою, а не окремими напрямками за міністерствами, має мати нові складові, нові принципи, нові правила, нові взаємозв'язки і все навколо має крутитися дитини, а не по міністерській вертикалі, як, на жаль, це і сьогодні відбувається. Потребу в таких змінах визначила і створена Верховною Радою Тимчасова слідча комісія з питань дітей, яка завершила свою роботу і рекомендувала негайно створити відповідний орган центральної влади – Державну службу захисту прав дітей. Довоєнні проблеми дітей тільки посилилися в період війни. Застарілі і нові проблеми потребують системного вирішення. Саме тому нові суди дитячі, центральний орган виконавчої влади, нові інструменти – це те, що сьогодні потребує українська дитина... Дякую. Будь ласка, Павленко Ростислав Миколайович. А, Геращенко Ірина Володимирівна, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 12:29:23 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, на минулому засіданні найпопулярнішій зарубіжний політик в Україні Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вивів абсолютно точну формулу переможної це вільні медіа і це сильний парламент. Наші Збройні Сили, якими сьогодні захоплюється весь світ, – інституція, яка має найвищу підтримку держави, сьогодні захищає не просто садок вишневий коло хати, а садок вишневий коло хати в європейській вільній Україні. І, власне, ми з вами маємо, в першу чергу, об'єднатися навколо демократичних цінностей, разом їх захищати. Місяць тому Верховна Рада України прийняла Заяву, 361 депутат це підтримали, щодо підтримки свободи слова. світ нагороджує українських журналістів найпрестижнішою Пулітцерівською премією, на жаль, в Україні закриваються і вибивають з цифрового мовлення три проукраїнські професійні канали, де працюють пулітцерівські лауреати. Ми закликаємо негайно виправити це непорозуміння, тому що вільні медіа і сильний парламент це основа демократичної держави. Наша політична команда дуже цінує ту єдність, яка ці три місяці панує в українському парламенті, коли ми всі працюємо під українським прапором. Ми робимо велику роботу на всіх міжнародних майданчиках для того, аби Україна отримала більше зброї, більше технічної і фінансової допомоги, посилення санкцій проти Росії-країни агресора. І очевидно, що більше зброї і більше допомоги буде, якщо вплив парламенту на контроль над використанням цих коштів і транспарентність використання буде посиленим. Ми маємо разом активізувати наші зусилля для отримання Україною кандидатства в члени ЄС вже в червні цього року. І наша політична команда, команда "Європейської солідарності", працює над цим на всіх міжнародних майданчиках. Але, друзі, дуже важливо усвідомлювати, що гарантом нашої безпеки є Збройні Сили України, а безпекові гарантії може дати тільки НАТО. Нейтральність під будь-яким соусом, яку нам намагаються нав'язати україноскептики для того, щоби нашими руками вибити наш шлях від євроатлантичної інтеграції, це буде найбільшою історичною помилкою на цей момент. Наша політична команда вважає, що вступ України до НАТО є більш важливим навіть, ніж вступ України до ЄС. І ми готові над цим працювати для того, щоби вже на Мадридському саміті Україна отримала ПДЧ. Вибачте, будь ласка, ми вітаємо Фінляндію, Швецію, які прийняли рішення долучитися до НАТО, усвідомлюючи ризики російської агресії. Але Росія нападе на нас знову і знову, якщо в нас буде… Дякую. Шановні колеги, слово надається народному депутату Бондарю Віктору Васильовичу, група "За майбутнє". Бондар, да. Бондар. Потім Юлія Володимирівна. І після цього Шановний Руслан Олексійович! Шановні колеги! Безумовно, зараз найважчий період в житті країни, воєнні дії на сході, на півдні, на жаль, відволікають увагу практично всього керівництва країни, уряду від реальних проблем в економіці. Я хочу підняти питання, що сьогодні теж треба думати про те, що є питання критичного імпорту, є питання відновлення промисловості, яка має дати можливість відновити наші будинки, відновити нашу промисловість, відновити наші містечка і почати наводити порядок по цих напрямках. Я хочу звернутися до уряду і готовий долучитися до роботи по формуванню переліку критичних промислових підприємств, які сьогодні необхідно відновлювати, які сьогодні необхідно дооснастити обладнанням. І під цю програму треба зробити спеціальні якісь економічні умови, щоб люди мали можливість завезти необхідне промислове обладнання, щоб відновити цю галузь, яка дасть можливість поновити будинки, інші речі. Зробити програми по відновленню конкретних містечок, які сьогодні звільнені. Щоб це не було огульне будівництво просто будинків без концепції, без що там далі буде відбуватися, щоб це було будівництво містечок під конкретні робочі місця, під конкретну інфраструктуру, під майбутнє людей, які туди будуть повертатися, щоб вони розуміли, для чого вони повертаються, яка робота їх там чекає, яка промисловість там буде перебазована, розгорнеться, як робочі місця, які інфраструктурні проекти, які пропозиції для середнього бізнесу, щоб їм було цікаво приїхати і відкривати там маленькі робочі місця. І оці дві програми промислового відродження, перевезення зі сходу в центр країни, на захід і перезапуску, купівля нового обладнання промислового. Наприклад, в Україні не вистачає виробництва скла, яке має сьогодні бути, мільйонами квадратних метрів вироблятися для того, щоб відновлювати будинки, відновлювати інші об'єкти, які сьогодні зруйновані. Виробництво будівельних матеріалів, які раніше ми імпортували, і сьогодні можливо їх завозити, ці промислові об'єкти, і будувати в Україні. Це і робочі місця, і програма одночасно для відновлення країни. Тобто я пропоную сьогодні спільно з урядом почати працювати над двома програмами. Перша. Це концепція відродження всіх містечок, які сьогодні звільнені, що там буде, як буде відбудовуватися, які які будуть підходи до кожного конкретного містечка і що там буде, які робочі місця, чи буде людей повертати назад. І друге. Це програма відродження і розбудова промисловості, яка сьогодні вкрай необхідна для відновлення країни і для створення робочих місць. Нам цими двома програмами, я думаю, слід вже зайнятися разом з урядом, сконцентруватись і прописати. Війна надовго, а ми маємо зробити все, щоб цей час країна вистояла Будь ласка, Тимошенко Юлія Володимирівна, після цього Бакунець. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я думаю, сьогодні весь світ, затамувавши подих, дивиться на те, як Україна мужньо і стійко, разом армія, українська влада, народ, захищає сьогодні Україну, захищає наше право жити. Але в той же час, шановні колеги, я розумію, що сьогодні дуже багато важливих розмов один з одним, я хотіла би привернути вашу увагу до того, що в тих регіонах, де є сьогодні дуже тяжкі наслідки окупації, де розбомблені міста, села, будинки. Сьогодні ситуація настільки тяжка, що нам треба було би спільно об'єднатися навколо прийняття спеціальних програм, які можуть захистити сьогодні людей. І в першу чергу десятки тисяч родин залишилися без місця, де можна проживати. Я спілкувалися з цими людьми, думаю, ви теж спілкувалися. Проблема в тому, що сьогодні абсолютно немає чіткої концепції, як захистити цих людей, де їм сьогодні жити. Немає жодної програми, яка б сьогодні оцінювала стан їх осель і давала можливість їх відновити хоча б трошки до осені те, що можна зробити. Сьогодні немає жодної потужної програми, оскільки Закон про безробіття у нас ще не підписаний, щоб дати право тим, хто не отримав сьогодні право працювати, отримати негайно, невідкладно певні пособія, які дадуть родині вижити. Сьогодні для нас виклик на фронті, але виклик сьогодні і в тилу, тому що багато людей не мають практично доступу до нормального життя. І я хотіла б, щоб наступне сесійне засідання ми з вами уважно подивилися на те, чому і як ці люди, треба їх захистити, і чому вони не захищені. Я просила б, щоб ми окремо приділили увагу цій дискусії. Я хочу вірити в те, що ми з вами бачимо і те, як працює економіка. Зверніть увагу на аграріїв, у них не продано зерно абсолютно. І нам треба сьогодні наповнити державний резерв, закласти продовольчий резерв України і хоча б 50 відсотків зерна викупити в аграріїв. Давайте з вами зараз сконцентруємося сконцентруємося на те, як живе кожен українець сьогодні в нашій державі, і спробуємо підтримати їх, наше виробництво, наших аграріїв, підприємців у цей важкий час. Вони цього потребують. Дякую.

"Опозиційна платформа - За життя" нижче чисельності найменшої депутатської фракції, зареєстрованій на першій сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, повідомляю про розпуск депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". І відповідно до частини третьої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з рішенням депутатської групи "Довіра" від 03.05.2022 року повідомляю про виключення зі складу депутатської групи довіра народних депутатів України Єфімова Максима Вікторовича і Ковальова Олександра Івановича. Дякую. Шановні колеги, завершальний виступ. Прошу народних депутатів запрошувати до зали. Я надаю слово народному депутату України Бакунцю Павлу Андрійовичу, депутатська група Довіра. Шановний пане Голово, шановне військово-політичне керівництво, народні депутати, наші мужні воїни! Сьогодні насамперед однозначно слід виголосити слова подяки нашим захисникам і захисницям, які не гребуючи нічим, ризикуючи найдорожчим, захищають нас, нашим прикордонникам, нашим бойовим бригадам, нашим силам територіальної оборони, адже саме завдяки вам ми, кожен в цій країні, можемо працювати. І поки наші військові на різних східних, південних, північних рубежах захищають нашу землю, нам з вами потрібно посилено працювати, аби допомагати нашій армії перш за все забезпечувати тих, хто зараз є на фронті, наші прикордонні: Жовківщина, Мостищина, Яворівщина, все прикордоння, яке я представляю, маю велику честь, відправили на фронт величезну кількість мужніх, відважних воїнів, які стоять і боронять нашу землю. Це бойові бригади, як королівська 24-а, 80-а, так і Сили територіальної оборони, адже національне піднесення є настільки великим, що люди, котрі записувалися оберігати свої домівки в рідних областях, навіть їдуть захищати на фронт. Це і 103 бригада, 101-а, 66 батальйон. Вони мужньо їдуть, виконуючи найрідніший обов'язок – захищати. Але сьогодні з цієї високої трибуни за наказом наших громад, за проханням родин наших військових Сил територіальної оборони, їхніх жінок, їхніх матерів і дітей ми звертаємося до Генерального штабу, до Міністерства оборони, аби звернути увагу на цих мужніх воїнів як з бойових з бойових бригад, так особливо з Сил територіальної оборони, які боронять на бойових позиціях наші землі, аби їм допомогти амуніцією, щоб вони мали чим виганяти ворога з нашої рідної землі, аби забезпечити їм безпечну дислокацію. На це обов'язково слід звернути увагу. Ми також звертаємося до наших міжнародних партнерів, аби і надалі допомагали нам ще більшою кількістю зброї військової амуніції, аби ми вже в найближчому часі отримали це довгоочікуване членство в Європейському Союзі. Ми однозначно віримо в те, що завдяки нашим партнерам, нашій роботі наші мужні захисники і захисниці виборють цю довгоочікувану перемогу. Слава Збройним Силам! Слава Силам територіальної оборони! Слава Україні!

хочу повідомити, що голосування проводиться народними депутатами України поіменно з використанням сенсорної кнопки. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосувань питань порядку денного. прошу взяти участь у сигнальному голосуванні, натиснути на зелену кнопку "за". Я нагадую, що необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути зелену кнопку "за" і утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця голосування, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, готові до сигнального голосування? Шановні колеги, прошу провести сигнальне голосування. Прошу голосувати.

народні депутати, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Я нагадую, що ми продовжуємо розгляд в другому читанні законопроекту (реєстраційний номер 7269) про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період воєнного стану. Шановні колеги, до мене як Голови Верховної Ради України звернулись з листом керівники депутатських фракцій і груп з письмовими пропозиціями до законопроекту (реєстраційний номер 7269) про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період воєнного стану. Враховуючи пропозиції депутатських фракцій і груп, які викладені в цьому листі, я поставлю на голосування пропозицію дати доручення Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування невідкладно підготувати законопроект реєстраційний номер 7269 до повторного другого читання з урахуванням письмових пропозицій депутатських фракцій і груп для його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Шановні колеги, ще раз, одну хвилиночку. Прошу вашої уваги! Шановні колеги, я прошу вашої уваги! У мене є лист, підписаний фракціями і групами, щодо долі законопроекту 7269. Я зараз відповідно до цих пропозицій пропоную припинити розгляд цього питання обговорення, ми повинні проголосувати два рази щодо цього законопроекту. Перший раз, я ставлю прийняти в другому читанні, як запропонував комітет, лідери фракцій і груп пропонують не підтримати це. Після цього я ставлю на голосування повторне друге читання, лідери фракцій і груп пропонують підтримати це. І після цього ми ще раз проголосуємо щодо тих речей, які написані в листі лідерів фракцій і груп. Домовились, колеги? Тому я ставлю першу пропозицію, яка встановлена в рішенні комітету. Будь ласка, приготуйтеся до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (реєстраційний номер законопроекту 7269). Прошу визначатися та голосувати. За-17 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію повернути комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. Дякую. Шановні колеги, і останнє голосування. Враховуючи пропозиції комітету… депутатських фракцій і груп, які викладені в цьому листі, я ставлю на голосування пропозицію дати доручення Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування невідкладно підготувати законопроект реєстраційний номер 7269 до повторного другого читання з урахуванням письмових пропозицій депутатських фракцій і груп, які викладені в листі, для його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України сьогодні, 12 травня 2022 року. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-335 Рішення прийнято. Прошу комітет виконати це невідкладне доручення Верховної Ради України. Йдемо далі, шановні колеги. одну секундочку, це проект Закону реєстраційний номер 7264. Шановні колеги, ми домовлялися, що по цьому законопроекту всі знімають свої поправки, ми надаємо слово Юлії Володимирівні Тимошенко 5 хвилин, і після цього голосуємо за цей законопроект. Домовилися, колеги? Будь ласка, Юлія Володимирівна… це не по цьому… Добре. Підійдіть, будь ласка, тоді "Голос". Юлія Володимирівна, будь ласка, 5 хвилин виступ.

Шановні колеги, насправді ми хотіли до сьогоднішнього засідання Верховної Ради спробувати як команда досягнути певні компроміси, як голосувати ті законопроекти, які не мають консенсусу. І для того, щоб ефективно спрацювати, ми все-таки вирішили сьогодні зосередитися на тому, щоби пояснити, що цей законопроект про внесення змін до інших законів щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану (підкреслюю – воєнного стану), він є дуже сумнівний. Сумнівний тому, що ним передбачається, що та продукція, яка буде завозитися в Україну, сільськогосподарська, що це добрива і багато інших речей, які стосуються сільського господарства, вони тут, передбачаються в цьому законі, не будуть сертифікуватися, не будуть проходити ніякі правильні процедури контролю якості, і в тому числі це стосується м'яса, це те, що безпосередньо буде потрапляти потім на прилавки наших магазинів. Ми вважаємо, що не можна навіть під час воєнного стану не перевіряти якість пестицидів, гербіцидів, не перевіряти якість того, що буде вноситися в нашу землю, не перевіряти і не роботи фітосанітарні сертифікати, не перевіряти якість продукції, що в ній взагалі є. Я хочу сказати, що є, безумовно, необхідність під час воєнного стану спростити процедури, але це не може бути загрозою для життя, здоров'я людей, це не може бути загрозою для взагалі якості нашої землі. І, що важливо, ми не можемо під час воєнного стану руйнувати ті вимоги, які є для нас фундаментальними щодо вступу України до Європейського Союзу. Цей закон, на жаль, руйнує. Ми сьогодні зняли правки для того, щоби не перешкоджати руху законодавчого процесу. Але ми в той же час будемо утримуватися і не будемо голосувати за цей законопроект, тому що він несе загрозу життю і здоров'ю людей. І тому я прошу зал уважно почитати цей документ, зважити всі "за" і "проти" і спробувати все ж таки зберегти ту систему, яка скрупульозно вибудовувалася в нашій країні разом з Європейським Союзом, яка закладена в Угоді про асоціацію і вільну торгівлю з країнами Європейського Союзу і яка точно передбачає захист прав людей. Тому прошу не голосувати за цей закон. Дякую. Дякую. Шановні колеги, мене ще повідомили, що одна поправка буде ставитися на підтвердження. Я правильно розумію? І після того, як буде прийнято по ній рішення, ми переходимо до голосування за законопроект в цілому. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ми переходимо до прийняття відповідних рішень. Щодо поправки хто буде? Клименко, я правильно розумію? Цабаль, да? Будь ласка, Цабаль Володимир. Шановні колеги, фракція "Голос" підтримує цей законопроект, і ми підтримуємо те, що потрібно дозволити ввіз пестицидів і агрохімікатів без вона пропонує ввозити без реєстрації не тільки пестициди й агрохімікати, якщо вони зареєстровані в Європейському Союзі, а також ті, де діюча речовина зареєстрована. Тобто що це означає? Що можна ввозити з будь-якої країни світу – з Китаю, з Індії, з Бразилії, будь-які пестициди і агрохімікати, якщо їх діюча речовина зареєстрована в Європейському Союзі. Тобто це відкриває дозвіл на ввіз незареєстрованих препаратів, можна сказати, зі всіх країн світу. Тому нам здається, що потрібно вернутися до попередньої версії закону, щоби тільки самі препарати можна було ввозити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, яка позиція комітету по 7 поправці? Колеги, добрий день! Дійсно, по цій правці є певні зауваження. Але я хочу зазначити і наголосити, що обов'язкова державна реєстрація пестицидів не вимагається тільки на період воєнного стану та 90 днів після. Але якщо є зауваження у наших колег, то можемо поставити цю правку на підтвердження на розсуд залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, 7 поправка. Це єдина поправка, яка зараз буде ставитися. Прошу зайняти свої місця. 7 поправка. Вона комітетом була врахована. Але колеги просять поставити її на підтвердження. Комітет в принципі не заперечує для того, щоб зал прийняв рішення. Тому, шановні колеги, будь ласка, прошу визначатися та голосувати.

За-69 Правка відхилена. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції на час воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7264). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-313 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Йдемо далі. Наступний законопроект, ми теж на Погоджувальній раді домовилися з колегами, що не будуть ставитися усі правки. Ми даємо 5 хвилин Юлії Володимирівні на виступ. А також Юля Клименко деякі поправки, дві поправки поставить. Три. Ну, я вам дам слово, ви скажете, скільки. Будь ласка. І після цього переходимо до прийняття рішення. Юлія Володимирівна, 5 хвилин. Будь ласка.

так само наша команда мала до цього законопроекту сотні правок, багато правок. Але ми домовилися про те, що замість наших правок ми просто зараз висловимо всі зауваження до цього законопроекту для того, щоби ви мали можливість уявити собі, що це за закон і чи можна за нього голосувати. Це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану. Але зразу хочу вам сказати, що ті антиринкові процедури, які закладені в цьому законі щодо розпорядження сільськогосподарською і несільськогосподарською землею, передбачені не тільки на воєнний стан, вони по суті виписані так, що вони можуть працювати в тому числі і після завершення війни. Я хочу запитати, навіщо всі ці роки в країні проводилися реформи, які передбачали прозорі процедури, які передбачали, що будь-який шматочок землі в Україні буде дуже прозоро передаватися під строго визначені напрямки і що кожний буквально сантиметр української землі буде не в корупційному контексті передаватися своїм людям, а все-таки буде це робитися так, як у європейських країнах. Війна, безумовно, змінила в нашому житті багато чого. Але наша команда дуже не хотіла б, щоб війна стала ширмою для корупційних дій, які просто неможливо буде зупинити, якщо вони будуть ще закріплені законами. І тому в цьому законі, коли ви будете тиснути зелену кнопку, ви просто знайте, що тут передбачається передача в оренду без будь-яких прозорих процедур, без земельних торгів, без тендерів, без нічого земельних ділянок державної і комунальної власності. Я хочу, щоб ми були свідомі, що такими рішеннями ми по суті руйнуємо роботу країни останні, як мінімум, 8 років. І все, що робилося нами спільно в цьому парламенті, в уряді, на рівні президентів, щоб унебезпечити країну від корупції, цим законом у земельних питаннях перекреслюється. Я можу сказати, що крім того, тут ще передбачається така унікальна річ. Пам'ятаєте, як ми всі боролися за реєстри і кадастри. є призупинення роботи Державного земельного кадастру та прийняття рішення про його відновлення вже через певний час, коли закінчиться війна. Я хочу запитати, хто ставить такі умови і чому в цьому законопроекті ви на цьому наполягаєте? Я також хотіла б звернути вашу увагу, просто послухайте, хоча б послухайте те, за що ви збираєтесь голосувати. Їм передбачається відтермінування на період воєнного стану плюс до 6 місяців виплата землекористувачами орендної плати. При чому за державні земельні ділянки і за комунальні треба буде платити орендну плату, а от приватним власникам землі, які також є підприємцями і які за ці гроші живуть, скасовується оплата орендної плати приватним землевласникам. Я хочу запитати: що ви робите? Це багатократно посилить гуманітарну кризу, яка є сьогодні в країні. Це багатократно ще забере у людей, які мають ці нещасні ділянки землі, забере ті копійки, які вони отримають як плату за оренду. Не можна цей закон приймати. Не будьте такими байдужими, читайте, що вам пропонується, і голосуйте не тому, що вам хтось згори сказав голосувати, а голосуйте тому, що ви є державні діячі, і ви зобов'язані дбати про державу, а не про чиїсь лобістські інтереси. Тому ми будемо голосувати проти цього законопроекту і закликаємо всіх, хто стоїть на державних позиціях, зробити те саме. ми ще домовилися декілька поправок поставить Юлія Леонідівна Клименко і після цього переходимо до прийняття рішення. Зараз декілька поправок. Юлія Леонідівна, будь ласка. Які номери?

потрібен, оскільки ми знаходимося у воєнному стані і багато державних органів не працюють так, як потрібно. Більше того, нам як державі, яка воює, треба мати швидкі процедури і будівництва для тимчасово переміщених осіб і для людей, які знаходяться, яких треба переселяти із зони бойових дій. Треба будувати фактично нову інфраструктуру, тому що нас щодня обстрілює Росія, яка намагається знищити нашу залізничну інфраструктуру, портову інфраструктуру, заблокувавши нам Южный порт і порт Одеси і фактично паралізувавши наш експорт. Але при тому треба знаходити баланс між тим, щоб швидко будуватися, робити документи

компроміс і комітету за обговорення. І давайте голосувати, і будемо швидко відбудовувати нашу країну. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, приготуйтеся до голосування, приймаємо рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7289). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-290 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект, це перше читання… Зараз, секундочку. Нам треба включення до порядку денного і прийняття рішення. Шановні колеги, переходимо до законопроекту 7284. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту. Нам треба два голосування провести. Тому прошу проголосувати щодо включення до порядку денного сесії законопроекту 7284. Прошу народних депутатів голосувати. За-326 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Будь ласка.

Слово надається народному депутату Бондарю Михайлу Леонтійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 13:07:19 БОНДАР М.Л. Будь ласка, передайте слово Миколі Княжицькому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Княжицький, будь ласка. Друзі, "Європейська солідарність" в першому читанні це буде підтримувати. Тут є три положення. Дозволяється приймати на службу цивільного захисту або продовжувати контракти з тими, хто був звільнений за станом здоров'я. Але незрозуміло, тому що, якщо людина звільнена за станом здоров'я, а не переведена на іншу посаду, чи може вона професійно служити в цій службі. Розширюються підстави звільнення зі служби цивільного захисту. Там теж є негативні наслідки, які можуть бути пов'язані з порушенням становища і зловживання зі сторони керівників. Уточнюються норми Закону про одноразову грошову допомогу в разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності. Не заперечуючи підвищення грошової допомоги в передбачених випадках, звертаємо увагу, що принцип її надання не відповідає загальним. Питання, які пропонуються врегулювати на рівні закону, мали б бути врегульовані на рівні підзаконного нормативно-правового акта. Одним словом, думаю, що до другого читання ми зможемо виправити ці неузгодження. Друзі, це важливий закон. Але давайте подивимося, як плідно і ефективно зміг об'єднатися зал, коли ми побачили, що закон, який завершується на цифру 69 і обмежував права місцевого самоврядування, спільними зусиллями вдалося досягти компромісу, щоб цей закон пішов на повторне друге читання, і, думаю, буде він нормально зроблений. Хочу попросити вас всіх зробити все, щоб все, що заперечує прийняттю… наданню нам кандидатства у Європейському Союзі, так, як в цьому законі ми усунули, щоб три незалежні телеканали, які незаконно вимкнули в ефірі, і комітет вчора в цьому переконався, були повернені в ефір, ми стали членами Європейського Союзу і перемогли російських нацистів у цій війні

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановні колеги! Насправді законопроект дуже потрібен. Ми бачимо, як сьогодні працює Служба з надзвичайних ситуацій, Служба цивільного захисту. Це ті люди, які сьогодні першими прибувають на ліквідацію наслідків тих ситуацій, які відбуваються під час воєнного стану. Це ті люди, які сьогодні займаються і розмінуванням. Це ті люди, які сьогодні ризикують своїм життям. І дуже важливо, що така законодавча ініціатива зараз є в сесійній залі. Насправді, як казав колега Княжицький, тут є надзвичайно позитивні норми, але є і певні ризики, які слід і можна доопрацювати до другого читання. встановлюються виплати одноразові в певних розмірах і це буде визначати один центральний орган виконавчої влади, і визначати тим, кому призначаються ці виплати, це є певний ризик і наявність корупційної складової. Це слід доопрацювати до другого читання. є серйозні зауваження по статті 118 Кодексу цивільного захисту. Тому що пропозиції суперечать тим нормам, які пропонується ухвалити до цього законопроекту. Це те саме стосується статті 119 саме Кодексу про адмінправопорушення. Через те команда "Батьківщина" в першому читанні підтримає цей законопроект за основу, а до другого будемо його доопрацьовувати. Дуже важливо, щоб ті люди, які ризикують своїм життям, і члени їх родин були впевнені, що в разі небезпеки держава достойно їх буде захищати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Переходимо до прийняття рішення. Рішення – прийняти за основу. Шановні колеги, приготуйтеся до голосування. Я ставлю пропозицію, прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту (реєстраційний номер проекту 7284). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-322 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7284. Прошу народних депутатів голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект 7371, внесений Президентом України, це проект Закону про затвердження Указу Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року, про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Це перші санкції, які ми розглядаємо в контексті прийнятого нами Закону щодо примусового вилучення об'єктів права власності Російської Федерації, тому прошу шановний депутатів з відповідальністю віднестися до цього питання. Ми домовились розглянути це питання з обговоренням. Тому я ставлю пропозицію розглянути питання про включення до порядку денного законопроекту 7371. Прошу народних депутатів голосувати.

За-332 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою, як ми і домовлялися. Прошу голосувати.

Сьогодні проти України ведеться не тільки реальна агресія, війна, а й гібридна війна. Коли Російська Федерації і її посіпаки намагаються нав'язати думку, в тому числі на Заході, що начебто на Україну сьогодні напав Путін і виключно Путін несе відповідальність за цю агресію. Це не так. Агресію за повномасштабну війну проти України несе Російська Федерація і кожен кожен росіянин, адже 85 відсотків росіян підтримують цю війну. Вони обирали Путіна, вони консерували його режим, вони сьогодні сповідують цю ідеологію новітнього фашизму проти України, і українофобія є фундаментом сьогодні новітньої російської ідеології. І тому зараз ми з вами приймаємо надзвичайно важливий закон про відповідальність кожного росіянина за цю війну. Очевидно, що ми маємо зробити все для того, щоб кожний росіянин поніс в тому числі фінансову відповідальність за війну проти України. І дуже важливо, щоби наступним нашим етапом стала фіксація так само всіх злочинів не тільки тих, хто прийшов воювати, вбивати, ґвалтувати, хто фінансував цю війну, і тих, хто насправді так само зомбував десятиріччями росіян, щоби вони підтримали агресію проти України. Мають бути накладені санкції не тільки на олігархат, не тільки на бізнес російський, а на всі російські медіа, на всіх російських журналістів, які є пропагандистами, на всіх росіян, які повністю сьогодні несуть відповідальність разом зі своїм режимом за вбивства, зґвалтування, за це мародерство, яке відбувається в Україні вони мають бути покарані. Тому ми підтримуємо цей законопроект.

Дякую. Будь ласка, слово надається Бобровській Соломії Анатоліївні, фракція "Голос", і після цього переходимо до голосування, шановні колеги. Клименко Юлія Леонідівна, будь ласка.

Санкції будуть реалізовані тільки тоді, коли ми з вами подолаємо вето і затвердимо законопроект. Сьогодні голосуємо 4,5 мільярда перших. сподіваюсь, що цих мільярдів буде набагато більше, тому що за моїм запитом Міністерство економіки сказало, що в них готовий список з 28 тисяч об'єктів, які можна забрати у суб'єктів Російської Федерації і передати до державного бюджету. Колеги, це набагато більше, ніж 4,5 мільярда. Тому давайте швидко подолаємо вето, проголосуємо цей законопроект і почнемо наповнювати наш бюджет за гроші Російської Федерації, яка повинна заплатити, віддати активи і заплатити за кожний збиток, який вони зробили в Україні, заплатити нашим громадянам за те, що вони наробили в їх будинках і з їхніми життями. Тому їхні репарації не повинні закінчуватися виключно конфіскацією об'єктів. Їхні репарації повинні бути ще мінімум 50 років Україні на її відбудову. Дякую. Давайте голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили Дякую, Юлія Леонідівна, вам. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ми голосуємо за санкції. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (реєстраційний номер проекту 7371) за основу і в цілому. Шановні колеги, прошу народних депутатів голосувати.

За-334 Рішення прийнято. Блискуча єдність. Дякую, колеги. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, до мене підійшли колеги з правового комітету, сказали, що є домовленість з головами фракцій і груп, щоб вони зараз швидко зібралися і переприйняли рішення по законопроекту 7317. Тому я даю таке доручення невідкладно зібратися, щоб ми сьогодні, дійшовши до нього, проголосували вже в тій редакції, яку ви запропонуєте нам. Дякую. Будь ласка, йдемо далі поки. Шановні колеги, 6173, переходимо до наступного законопроекту, це теж перше читання. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладання угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. Шановні колеги, я так розумію, він включений до порядку денного, його не треба голосувати, тому я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Законопроект 6173 – скорочена процедура. Прошу голосувати. За-277 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми його з обговоренням, тому одразу: два – за, два – проти. Прошу записатися народних депутатів.

Добрий день, шановні колеги! Проект Закону 6173, поданий Кабінетом Міністрів України, передбачає внесення змін до законів України для максимального наближення положень національного законодавства до європейських вимог у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Біля 90 законів буде приведено у відповідність до європейських норм.

кваліфікованого електронного підпису, забезпечить широку сферу використання засобів електронної ідентифікації, зокрема CardID, MobileID, BankID, SmartID. Всі ці застосунки можна буде використовувати в якості електронного підпису. Комітет цифрової трансформації на своєму засіданні 26 січня цього року ухвалив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 6173 в першому читанні за основу. Після цього прийняття, шановні колеги, запрошую всіх до роботи над цим законопроектом. Хочу нагадати, що наш курс – рух до Європейського Союзу, і всіма своїми кроками і перемогами на фронті ми це демонструємо. Тому прошу, шановних колег, незважаючи від фракцій, підтримати вказаний законопроект своїми голосами "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська солідарність". Прошу передати слово Володимиру Ар'єву. ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Ар'єв, будь ласка. Шановні друзі, ми з вами йдемо до Європейського Союзу, і зараз у нас є дійсно унікальний шанс для того, щоб в нього вступити. І те, що ми починаємо саме зараз, в цей час, приводити наше законодавство у відповідності з європейським – це дуже конструктивний момент. Але я хочу нагадати, що Європейський Союз – це не тільки по формі нам треба привести законодавство у відповідність, але і по суті свої дії. Тому що для кожної країни, яка вступає до Європейського Союзу, є Копенгагенські критерії, і це політико-правові критерії, які визначають, що відповідність верховенству права, демократії, рівності меншин в тому числі – це є основна річ. І коли в Європейському Союзі бачать, що сьогодні, в принципі, ми можемо зловживати довірою, у нас будуть проблеми. Якщо вимикають без жодного законодавчого обґрунтування телеканали – це проблема. Якщо ведеться боротьба із незалежними членами наглядових рад – це проблема. Якщо уряд ухвалює постанови, які призводять до того, що жінок зараз із банків звільняють, саме жінок, це буде проблема. І тому я дуже прошу вас, щоб ми не зловживали єдністю, не під егідою єдності не намагалися притискати опозицію, а робили кроки до Європейського Союзу не тільки по формі, але й по суті. На це дуже будуть зважати. Дякую за увагу. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Я хотів би звернути увагу на те, що депутатська група "Платформа за життя і мир" підтримає даний проект Закону щодо забезпечення укладення угоди між Європейським Союзом про визнання кваліфікованих електронних

сьогоднішній день залишаються невпровадженими ще значна, переважна більшість директив і технічних регламентів відповідних Європейського Союзу, що унеможливлюють відповідну реалізацію, імплементацію економічної частини Угоди про асоціацію. А це означає, що ми не можемо реалізувати весь той експортний

перевезень, зокрема міжнародних вантажних автомобільних перевезень. У нас має бути відповідне вільне і так само вільне переміщення товарів, послуг, капіталу і робочої сили для того, щоб ми могли реалізувати весь той економічний потенціал України, в тому числі в промисловій політиці і в інших сферах. Дякую за увагу. Будь ласка, і завершальний виступ Кабаченко. Будь ласка, "Батьківщина". І після цього переходимо до голосування, шановні народні депутати. Шановна президія, шановні народні депутати України! Володимир Кабаченко, "Батьківщина". Мета законопроекту досить проста, абсолютно зрозуміла – це щоб українські електронні цифрові підписи визнавалися країнами-членами Європейського Союзу. Тобто із тим все зрозуміло, питань взагалі ніяких немає, і ми маємо це приймати. Але ж, на жаль, даний законопроект в кращому разі є надзвичайно сирою заготовкою, яка містить багато недовизначених термінів та норм, що полегшують кіберзлочини. В нинішній формі підтримувати його не рекомендується. Необхідно подати правки до чинної редакції і остаточний висновок робити вже стосовно другого читання. Але, з іншої сторони, як зазначали колеги, цей законопроект є частиною пакету євроінтеграційних ініціатив, і фракція "Батьківщина" завжди підтримувала і підтримує інтеграцію України в Європейський Союз. І тому ми вирішили підтримати цей законопроект в першому читанні за умови, якщо наші зауваження будуть прийняті під час підготовки законопроекту до другого читання. Основні зауваження полягають в наступному. Даний законопроект містить велику кількість термінів, які були просто переписані з європейських регламентів. Внаслідок у частини з них немає відповідників в українському законодавстві і деякі з них є досить структурними і ключовими. По-друге, надавачів послуг електронних ідентифікацій, які включені до системи електронного врядування, зобов'язують приєднатися до деякої системи моніторингу надання і використання послуг. А от що це за система моніторингу надання і використання послуг – жодного слова про це в тексті законопроекту. І тому ми підготуємо і подамо правки до другого читання, а в першому читанні ми підтримуємо. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до прийняття рішення, прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації (реєстраційний номер проекту 6173). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-315 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 6173. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-273 Рішення прийнято. Дякую. Йдемо далі, товариство. Наступний законопроект 7251, це теж перше читання. Це законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин (7251). Я ставлю пропозицію включити цей законопроект до порядку денного сесії.

За-289 Рішення прийнято. Ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися: два – за, два проти, обговорення. Прошу записатися.

Колеги, я не буду багато займати вашого часу. Треба голосувати за цей законопроект, тим більше, що у нас ситуація, в якій по факту Трудовий кодекс практично не працює. І якщо ми хочемо зберегти хоч якось наш бізнес, нам треба дати йому вільність у діянні з трудовими контрактами і взагалі з трудовим правом. Тому закликаю всіх проголосувати. Це справді те, що зараз допоможе всім переїхати з зони бойових дій, по-перше; по-друге, якось протягнути цей час, який дуже важкий для бізнесу. Тому ми будемо голосувати "за", за що я всіх і закликаю. Дякую.

Олексій Гончаренко. Друзі, ви знаєте, що насправді нам дуже важливо сьогодні підтримувати і наш бізнес, і наших працівників. На жаль, в цьому законі є позиції, які є абсолютно правильними, дуже необхідними і слушними на підтримку нашого бізнесу. Водночас там є і питання, які які насправді більше ставлять перед нами проблем, ніж відповідей. І мова йде, наприклад, соціальні норми щодо відпустки, скорочення цих речей, і це може бути сприйнято негативно. Давайте не забувати, що ми з вами – це, безумовно, соціальна держава, це наша сильна сторона, для нас кожна людина важлива, для нас важливі кожен працівник, кожен бізнес, кожен нас захисник. Ми не країна-окупант, яка за вбитого дає 5 тисяч рублів рублів чи 10 тисяч і фотографує мам чи вдів з цими 5 тисячами рублів, і далі, безумовно, все тільки людожерлива ідеологія, яка абсолютно все знищує. Більше того, ми бачимо, як мучаться і інші території під ними. І та ж Абхазія, і Южна, Південна Осетія, і Бєлгородська область, і Курська, і Воронезька. Тому, друзі, я думаю, що ми маємо завжди показувати високий рівень в тому числі наших соціальних стандартів і відданості соціальній для того, щоб ті регіони, які з великою надією дивляться на нас, коли вже вони будуть звільнені, я вже не кажу про нашу українську Кубань. Щоби вони розуміли, що Україна – це не тільки свобода, це ще й високі соціальні стандарти. Тому, друзі, я закликаю нас всіх, враховуючи всі складнощі воєнного часу, не забувати про необхідність підтримки тих, хто потребує цієї підтримки сьогодні. Соціальні стандарти – це теж наше важливе досягнення, і ми маємо його тримати і не здавати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович, група "Платформа за життя і мир". 13:36:39 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, наша депутатська група "Платформа за життя та мир" підтримує за основу даний проект закону. Тут, як вже сказано було колегами, є ряд позитивних норм, що стосується оптимізації трудових відносин. Але є абсолютно неприйнятні речі. І в мене пропозиція до профільного комітету доопрацювати між першим і другим читанням, тому що є норми, які не сприймаються як знизу, так і в парламентському середовищі. Це раз. Друге. Щодо трудових відносин наприклад, у нас за останні 2,5 роки відбулися вкрай негативні тенденції. Наприклад, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці. Коли ми заходили у Верховну Раду за підсумками ІІ кварталу, у нас був показник 7,3 відсотка. За підсумками IV

Другий момент, на що я хочу звернути увагу, що також має бути доопрацьовано доопрацьовано між першим і другим читанням, це все-таки збільшення, щоб у нас відбулося збільшення чисельності зайнятих в національній економіці. Тому що за підсумками IV кварталу 2021 2021 року ми маємо рівень зайнятості 48,3 відсотка. У нас зайняті, якщо брати за даними Держстату лише 15,4 мільйона громадян України у віці 15 років і старше. Тому ці дві важливі речі, вони мають бути враховані щодо безробітних і зайнятих в законопроекті законопроекті до другого читання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина" і після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні народні депутати! має деякі позитивні норми, які дозволяють під час воєнного стану внормовувати саме трудові відносини між роботодавцями і найманими працівниками. На засіданні комітету ми дискутували ту норму, що автори пропонували зменшити додаткову відпустку з 14 до 7 днів учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій. Але в результаті дискусії вдалося відстояти цю норму, і вже в проекті, який сьогодні ми розглядаємо, залишається додаткова відпустка 14 днів. Але, крім позитивних норм, є ті норми, які будуть діяти після закінчення воєнного стану. Про це, до речі, робить зауваження наше Головне науково-експертне управління. Через це ми вважаємо, що до другого читання слід доопрацювати, щоб цей закон діяв і унормовував трудові стосунки між роботодавцем і найманим працівником саме під час воєнного стану і не продовжувався після його завершення або припинення. Через те команда "Батьківщина" готова взяти участь участь у доопрацюванні до другого читання, ми вже маємо конкретні пропозиції. Але в такій редакції ми голосувати не будемо. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця.

Шановні колеги, готові? Готові? Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин (реєстраційний номер проекту 7251). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-251 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-241 Рішення прийнято. По фракціях. Дякую. Йдемо далі, шановні колеги. Наступні законопроекти. Перше читання. 5371, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність. Шановні колеги, я пропоную розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-249 Рішення прийнято. Шановні колеги, як ми домовлялися: два – за, два – проти. Прошу записатися з обговоренням: два – за, два – проти.

5371. Пропоную внести зміну до законодавчих актів таких: "Про охорону праці", "Про відпустки", до Кодексу законів про працю України, про професійні спілки, їх права та гарантії. І основна зміна – це запровадити у вказаних законодавчих актах договірний режим регулювання трудових відносин з можливістю на власний розсуд та за взаємною згодою сторін включати до письмового трудового договору положення стосовно виникнення/припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати. Але це все має визначатися не гірше, ніж встановлено Кодексом про оплату праці. Комітет розглянув цей законопроект і рекомендує Верховній Раді прийняти його за основу. Дякую.

буду спрощено пояснювати те, про що говорила тільки що голова комітету. Ми даємо малому, середньому бізнесу право застосовувати трудові контракти між своїми співробітниками. Умовно, де-факто давайте визнаємо, що воно і так працює, у нас малий і середній бізнес дуже часто працюють через ФОПів, і там у них є трудовий... ну, умовно трудовий контракт. Ми це легалізуємо для того, щоб до них не приходило Держпраці і не штрафувало на 60, 70, 80 тисяч гривень. І це правильно, це працює. І я прошу вас підтримати цю норму. Другий приклад. У нас є ІТ-галузь. Зараз, коли у нас заблоковані порти, коли у нас немає експорту через багато шляхів, ІТ-галузь стала однією з найбільш важливих. І якщо ви подивитесь, як вона працює, вона де-факто працює по трудових контрактах. І, пробачте, але зарплата в 3 тисячі доларів і більше є тільки в ІТ-галузі. Тому ми беремо ці норми, ніяким чином не чіпаємо великих підприємств і переносимо їх де-факто для роботи бізнесу. Давайте, звичайно, захищати права людей, звичайно, дотримуватись європейських конвенцій, але давайте просто дивитися правді в очі: ми не можемо залишати норми 1993 року для сучасного світу. І якщо декілька прикладів, вже діючих в нашій країні, показують, що там, де це де-факто працює, зростає зарплата, зростає бізнес, зростають прибутки, зростає кількість людей, які там задіяні, то це буде злочин не підтримати це на законодавчому рівні.

Шановні колеги, я уважно слухаю, що кажуть інші. І, звичайно, це дуже добре, що пропонуються ліберальні норми. Тільки я би хотіла звернути увагу вашу на інше. Ми з вами зараз усі разом абсолютно заслужено і обґрунтовано звертаємося до Європейського Союзу за тим, щоб нам надали кандидатського статусу, Україні. І ми точно мали би отримати його, працюючи далі над євроінтеграційними законопроектами. Я хочу вам зачитати цитату з рішення нашого комітету щодо цього законопроекту. "Цей законопроект суперечить Угоді про асоціацію та праву Європейського Союзу, бо суттєво послаблює рівень охорони праці звужує обсяг трудових прав і соціальних гарантій працівників. Колеги, давайте не робити помилок. Давайте не звужувати соціальні гарантії, права, не робити дискримінації між працівниками різних підприємств, не створювати необґрунтованої нечесної конкуренції для роботодавців на основі цих різних прав працівників. Я прошу вас звернути увагу, що, на жаль, цей законопроект також порушує норми Конвенції 132 МОП, і це означає, що це ще одні наші міжнародні зобов'язання будуть порушені. Тому прошу дослухатися, не допустити цієї диверсії і не підтримувати цей законопроект, який прямо суперечить нашим євроінтеграційним прагненням. Дякую.

добровільно призиваються в армію, знаходяться на блокпостах, ми повинні про це пам'ятати і дуже уважно поставитися до того, наскільки вони свідомі, наскільки вони патріоти нашої держави. В даному випадку, виступаючи, колега Климпуш-Цинцадзе звернула увагу на те, що ми, прагнучи інтеграції в європейський простір, маємо дотримуватися директив Європейського Союзу і дотриматися всіх соціальних стандартів. Але в даному випадку так трапилося, що автори законопроекту не помітили, що в ньому передбачено порушення Конвенції № 158 Міжнародної організації праці, порушені директиви ЄС. Тепер наступне. Порушені норми Європейської соціальної хартії. В даному законопроекті передбачено внести зміни до Закону про профспілки, до Закону "Про відпустки", "Про охорону праці". Я хочу нагадати, шановні колеги, розроблений впродовж багатьох років цілісний проект проекту цілісний проект проекту Трудового кодексу в авторстві Юлії Тимошенко і кількох співавторів. Цей документ пройшов аналіз всіх міжнародних, по по всім нормам в Міжнародній організації праці. Він пройшов в Європейській комісії аналіз, в Міжнародній конфедерації профспілок. І в зв'язку з такими помилками, які закладаються у цьому законопроекті або, наприклад, 5388, який ми з вами провалили, то це в даному випадку порушення всіх норм і стандартів, це порушення прав людини. От, дивіться, все робиться для того, щоб посилити індивідуальні короткострокові договори, може, на один день, може, на півдня, може, на три місяці. В той же час перекреслюється такий підхід як колективні договори, які передбачають… Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність (реєстраційний номер законопроекту 5371).

За-246 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 5371. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-248 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 5266. Це друге читання. Шановні колеги, я теж повідомляю вам, за результатом домовленостей лідерів фракцій і груп з цього законопроекту зняті всі поправки, я дякую всім за конструктивізм. Ми запрошуємо і тільки даємо 3 хвилини Михайлу Михайловичу Цимбалюку по цьому законопроекту, і переходимо до голосування. 5266. Михайло Михайлович Цимбалюк – 3 хвилини і голосуємо. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні 9 лютого 2022 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників (реєстраційний номер 5266), прийнятий Верховною Радою України 29 вересня 2021 року за основу (Постанова Верховної Ради №1761-ІХ). Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту для підготовки його до другого читання було внесено 75 пропозицій та поправок, що надійшли від народних депутатів України різних фракцій і груп. За результатами розгляду цих пропозицій було підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить усі внесені та невідкликані пропозиції та поправки, з яких враховано – враховано частково – 1 пропозицію і відхилено – 57 поправок. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними техніко-юридичними правками. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я дякую всім за обговорення цього питання. Дякую, Михайло Михайловичу. Ми переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я нагадую, що місце народного депутата в залі, займайте їх, свої місця, і переходимо до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників (реєстраційний номер законопроекту 5266). Шановні колеги, прошу голосувати.

Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Йдемо далі. Шановні колеги, я хочу запитати. Колеги з комітету, які переглядали законопроект 7269, рішення вже завантажене? Ще поки ні. Тоді йдемо далі. Дякую. 7282. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (7282). Я також хочу повідомити і подякувати членам Погоджувальної ради, що зняли всі свої поправки по цьому великому законопроекту. Ми домовилися: 5 хвилин виступ народного депутата Кучеренка і деякі правки Юлії Леонідівни Клименко і переходимо до голосування. Будь ласка, я надаю слово Олексію Кучеренку. 5 хвилин, будь ласка.

Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, безумовно, у нас немає сумнівів у всіх, що нам з вами і уряду, і всій країні треба буде відновлювати зруйновані міста, громади, населені пункти. Але я дуже хотів би, щоб ви дослухались до тих аргументів і моїх особисто, і нашої фракції, які не дозволяють нам підтримати, м'яко кажучи, цей законопроект, і запобігти тих дуже негативних наслідків, до яких може призвести прийняття цього законопроекту без інших речей. По-перше, звертаю вашу увагу, він носить достатньо недолугу назву цей законопроект – про реформування містобудівної галузі. Ну, вибачте, слова "реформування містобудівної галузі" – це вже смішно. Ми спостерігаємо останні роки, як вона реформується містобудівна ота дозвільна дозвільна система, і ми бачимо, які наслідки. І якби вже називати, то це має бути: про Державну програму відновлення зруйнованих населених пунктів. А тепер по суті. Повірте моєму досвіду, що жодний законопроект без комплексної системної програми, без бачення системно, як вирішити цю проблему, він призводить до абсолютно негативних наслідків. У мене немає сумнівів, що наші славні забудовники вже давно вишукувалися в чергу біля міністерства, біля відповідних комітетів для того, щоб освоювати бюджетні кошти, щось будувати, щось відновлювати. Це не погано. Але яке завдання ми хочемо вирішити – я задаю питання. Питання номер один. А от люди, які проживали на цій території, частина загинула, частина поїхала, їх будинки зруйновані, житло, ми їм компенсуємо гроші чи ми просто за бюджетний кошт будуємо якісь метри квадратні і потім роздаємо? Я до сих пір не почув відповіді на це питання, що держава Україна бере на себе відповідальність перед громадянами, які постраждали, і я не бачу алгоритму, яким чином обраховуються ці грошові і майнові речі. Друге питання. От я нещодавно із задоволенням послухав нашого Голову Верховної Ради, пан Стефанчук дуже радів з прийняття Закону про декомунізацію і казав, що не буде Житлового кодексу у нас старого. Скажіть, будь ласка, а ви розумієте, що в нас немає нового Житлового кодексу, тому що там треба прописати достатньо не дуже популярні речі про відповідальність, про майно, про експлуатацію будинків? Ці будинки, які там будуть будуватися, вони чиї будуть? Ми будемо продовжувати ось цю маячню подальшу з ОСББ при всіх позитивах, але ми розуміємо, що вони не потягнуть цю функцію? Житлового кодексу немає і відповіді на це питання немає. Третє питання. Скажіть, будь ласка, а чому рішення про відбудову території області приймає голова обласної державної адміністрації? Я не дуже розумію, при всій повазі до цих посадовців, а я не дуже розумію, ми рухаємося на шляху розвитку місцевого самоврядування і саме мають приймати… рушійною силою мають стати обласні ради і місцеві ради в цьому процесі. Це ще одне питання. І третє, дуже ключове зауваження. Друзі, ми всі мусимо зрозуміти, що при освоєнні бюджетних коштів, частина з яких буде кредитна або донорських кошти, взагалі неприпустимо навіть думати про те, що там можна елементи корупції вкрапляти. Бо відповідати будемо ми всі з вами падінням авторитету України. І вибачте, я при даній системі контролю за будівельною галуззю, за виконанням державних програм, на жаль, прогнозую, що ці кошти будуть за звичним алгоритмом розбиратися, буде відповідна система відкатів, і, на жаль, ми будемо всі, є всі ризики, втрачати авторитет нашої держави. І наостаннє. Я потім підійду до пані Олени і розповім про свого колегу керівника дуже потужної компанії, яка береться зараз відновити зруйновані об'єкти теплопостачання. Я спеціально не називаю назви цих міст для того, щоб не завадити йому. Перший його крок домовленостей про те, що терміново треба населені пункти готувати до зими, що він назустріч чує. Традиційні 30 відсотків відкату. Ось чого ми боїмося, ось чому ми не підтримуємо цей законопроект. Дякую, шановні колеги. Шановна Юлія Клименко, може, теж пару хвилин? Дві хвилини і переходимо до голосування. Юлія Леонідівна Клименко замість своїх поправок – 2 хвилин. І після цього переходимо до прийняття рішення, прошу запросити народних депутатів до зали. Шановні колеги, цей законопроект – фактично доповнення попереднього законопроекту, який ми з вами розглядали по земельних відносинах. Безумовно, країні треба відновлюватися, навіть не закінчивши війну, на тих територіях, де вже пройшли бойові дії і пішла російська армія, треба робити відновлення, тому що людям треба кудись повертатися і починати жити знову. Він потрібний. Але цей законопроект – це просто частина з великої картини, яку треба доповнити. Його треба доповнити законом, який ми з вами проголосували в першому читанні, Законом про збитки. Це те, що просять люди, які повертаються в свої будинки і які були розвалені російською армією. Нам треба повернутися до другого читання і проголосувати Закон про збитки, щоб люди розуміли, яким чином їм облікувати, оцінювати збитки, до кого звертатися, яка процедура зі сторони держави, хто, коли буде повертати

колеги, давайте не будемо тільки цей законопроект як завершальний для того, щоб почати відбудовувати міста, давайте ми все-таки повернемося і поставимо в порядок денний законопроект по збитках і конкретно методологію, яку розробить Кабінет Міністрів для кожного мешканця, для кожного українця, хто повертається в свій будинок для того, щоб оцінити ці збитки і передати їх далі для оплати, рахунок для оплати Путіну. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Я прошу зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстраційний номер проекту 7282). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-265 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. Дякую. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект. Так ще раз запитую комітет, ще не дозагрузилося, так? Наступний законопроект 3774, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству. Ми теж домовились з колегами на Погоджувальній раді, що знімають всі поправки, замість поправок – 5 хвилин, Юлія Володимирівна Тимошенко, і переходимо до голосування за цей законопроект. Будь ласка, Юлія Володимирівна.

Не буде, да? Добре. Дякую. Все, спасибі. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (реєстраційний номер проекту 3774) в другому читанні з необхідними техніко-юридичними поправками. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-318 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект 7317. Ми домовлялися його за основу і в цілому, були якісь питання, але голосуємо так, як є, якщо що, потім... Шановні колеги, з обговоренням, так, ми домовлялись? Добре. Зараз, 7317. Шановні колеги, нам треба декілька процедур голосування. Я пропоную... Чи без обговорення, шановні колеги? Без обговорення? Одну секундочку, зараз. Шановні колеги, я так розумію, компроміс є. Голосуємо. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7317). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-318 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Шановні колеги, далі у нас ідуть, повторний розгляд законопроекту з пропозиціями Президента. Ми домовлялися, що ми без обговорення голосуємо пропозицію і голосуємо закон в цілому. Тому, шановні народні депутати, до вашого розгляду пропонуються пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб" (реєстраційний номер 7194). Відповідні матеріали були надіслані в електронному вигляді, також з текстом можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради. Шановні колеги, ми домовилися, що ми без обговорення йдемо. Тому переходимо до голосування пропозицій, запропонованих Президентом України. Президентом внесено сім пропозицій. Я їх ставлю в почерговому порядку. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 1. Це законопроект, ще раз нагадаю, 7194. Ставлю на голосування пропозицію Президента під номером 1. Прошу народних депутатів голосувати. За-292 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 2. Прошу народних депутатів голосувати.

За-288 Рішення прийнято. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 3. Прошу народних депутатів голосувати. За-288 Рішення прийнято. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 3. Прошу народних депутатів голосувати. За-288 Рішення прийнято. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 3. Прошу народних депутатів голосувати.

За-288 Рішення прийнято. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 3. Прошу народних депутатів голосувати. За-292 І завершальна пропозиція. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 7. Прошу народних депутатів голосувати. За-292 Отже, всі пропозиції Президента прийнято. Переходимо до голосування закону в цілому. Відповідно до статті 135 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб" з урахуванням пропозицій Президента України (реєстраційний номер 7194). Прошу народних депутатів голосувати. За-308 Рішення прийнято, прийнято в цілому. Дякую. Закон прийнятий з пропозиціями Президента. Наступний законопроект.

Шановні колеги, наступний це в нас проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Законопроект… це проект Постанови 7366. У нас була домовленість проголосувати це питання без обговорення в цілому. Так, шановні колеги? Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання", А, я перепрошую, я надаю право заявити про конфлікт інтересів особі, яка буде… Будь ласка, народний депутат Гайду. Я не буду за себе голосувати, бо є конфлікт інтересів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, тому я ще раз, я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер проекту 7366). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-287 Рішення прийнято. Вітаємо. У нас є голова аграрного комітету. Вітаємо! Шановні колеги, у нас вже є рішення комітету, воно зараз загружається в СЕДО. Буквально ще пару секунд. Реєстраційний номер законопроекту, який ми на початку відправили на повторне друге читання, Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Шановні колеги, ми домовлялися без обговорення вже його проголосувати за основу і в цілому.

Шановні колеги, ми домовлялися, народний депутат Княжицький поставить одну поправку. Я запрошую представника комітету, одну поправку, і після цього переходимо до голосування за повторне друге читання. Дякую. Прошу поставити на підтвердження 509 правку. Дякую.

Одну секундочку, зараз знайде представник комітету. Позиція комітету – підтримати цю поправку, так? Шановні колеги, 509 поправка, правильно я розумію? Ви на підтвердження ж її ставите, так, вона комітетом врахована.

Шановні колеги, 509 поправка. Пропозиція комітету: підтримати її, залишити в тому врахованому варіанті. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. 509 поправка. Прошу голосувати.

За-255 Рішення прийнято. Поправка залишилася в тілі закону. Шановні колеги, відповідно до нашої домовленості ставлю на голосування для прийняття в повторному другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету законопроект реєстраційний номер 7269. Давайте тоді, якщо можна коротко, перед тим, як проголосувати, я надаю слово… Ну, всі ж були на комітеті, було рішення. Будь ласка, рішення комітету озвучте. В.Ю. Дякую. Колеги, власне, за дорученням голови парламенту, на підставі листа від представників фракцій та груп комітет сьогодні зібрався, і комітет переглянув рішення щодо кількох сфер даного законопроекту. Перший блок, який був погоджений всіма, це повноваження, власне, обласних та районних рад. Яка редакція запропонована і правки підтримані? Підтриманий алгоритм, що це стосується ситуації, коли адміністративний центр окупований або оточений, або у випадку, коли Президент ухвалює відповідне рішення, робить подання на Верховну Раду України, і Верховна Рада України своїм голосуванням ухвалює таке рішення чи не ухвалює. Другий блок компромісний стосувався одноосібних повноважень голів міських, сільських, селищних рад. Там залишилося тільки сім повноважень, які стосуються безпосередньо виділення коштів на потреби Збройних Сил України винятково, на безпосередньо питання утворення центрів безоплатної правової допомоги переселенцям на питання інспектування будівель, які були уражені, наприклад, під час військових дій, без розширення. Всі інші рішення, вони ухвалюються шляхом сесії, як це було раніше. Тому відповідно я можу зачитати правки, ви можете подивитися по таблиці, тому що нумерація змінилася, які були підтримані. Ну, щоб у колег не було питань. Відповідно враховані… Все. Добре. законопроект (реєстраційний номер 7269) про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Ми приймаємо в повторному другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками, поправками, з урахуванням пропозицій комітету. Зрозуміли, колеги, так? Тому прошу народних депутатів голосувати. За-289 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Все, сідайте, будь ласка. По фракціях покажіть. Йдемо далі. Шановні колеги, залишилося два законопроекти – 7360 і 7249. за основу і в цілому, але з обговоренням, і другий з обговоренням, бо це друге читання. І так перший законопроект 7360. Він потребує включення до порядку денного. Тому я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану (реєстраційний номер проекту 7360). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

Данило Олександрович, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я хочу, по-перше, подякувати бізнесу, низько вклонитися бізнесу, який сплачує податки і працює в такий складний час, попри війну, попри ті умови, які створені агресором. І саме на вимогу бізнесу, незважаючи на те, що країні дуже важко, ми відновлюємо цим законом систему відшкодування ПДВ та реєстрацію податкових накладних. Комітетом прийняті рішення щодо деяких змін в тексті законопроекту, який я зараз зачитаю. підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо редакції абзацу шостого підпункту 69.1) слова та цифри "20 липня 2022 року" замінити словами та цифрами "25 липня 2022 року".

"Визначити, що до 31 грудня 2022 року включно, митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704, згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "Євро-3", а також за умови, що такі транспорті засоби ввозяться на митну територію України юридичними особами для власного використання та не можуть бути відчужені такими особами протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в Україні". Дякую. Прошу підтримати законопроект та підтримати наш бізнес. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Данило Олександрович. Ви блискучі. Ви такий парламентський Емінем сучасності.

Шановні українці, шановні колеги! Насправді цей проект закону про повернення повної відповідальності платника під час воєнного стану, це і за правильність визначення податкових зобов'язань і за своєчасну подачу звітності, і за своєчасну сплату. Друга частина цього проекту – це про повернення системи відшкодування ПДВ лише в ручний спосіб. Перше відшкодування за лютий місяць зможуть отримати ті, хто буде працювати по встановленим строкам не раніше грудня 2022 року. І третє – це про ліквідацію діючих підприємств виробників автобусів. Тепер зупинюся. Ви знаєте, що ми на восьмий день війни, саме 3 березня, визначили, що під час бойових дій, а зараз продовжується гостра фаза війни, немає у платників податків можливості звітувати вчасно, в повному обсязі і сплачувати. Шановні колеги, наші платники податків так точно, як і громадяни, без ваших норм у повній мірі фінансують армію, як грошима, так і матеріально. І всі сплачують податки, ніхто не ховається. У кого є обігові кошти, в кого є можливість працювати, навіть сплачують ці всі податки наперед і сплачували понад два місяці підряд. Тому застосовувати до них повну відповідальність просто не тільки недоречно, а це злочин проти бізнесу на сьогоднішній день. Повернути відшкодування ПДВ можна, але не потрібно повертати всю повноту відповідальності. Ще раз повторюсь: відшкодування ПДВ у ручний спосіб уже почали обговорювати, з якими відкатами. Це абсолютна ганьба і перед нашими воїнами, і нашими захисниками. І та норма, яка зараз пропонується щодо припинити роботу наших виробників автобусів, адже вони є в кожному місті: Львів, Запоріжжя, Кременчук, Луцьк, Черкаси, Чернігів. І, до речі, вони під час війни виробляють виробляють всю техніку для наших Збройних Сил, не маючи жодної підтримки від держави… Шановні колеги, давайте коротко, про що цей законопроект. З початком війни у нас найбільш необхідна галузь для економіки України, а саме експортери, фактично отримали найгірші умови – їм не повертали ПДВ. Умовно, ми закликаємо їх експортувати, приносити виручку, продавати її за регулюванням Національного банку, але не повертаємо їм 20 відсотків. І це ганьба, і це була проблема, і зараз цей закон її вирішує, і це, напевно, найбільш головна норма, яка є в цьому законі. Друга частина, яку додали, це щодо можливості ввозити старий, який відповідає Євро-3 транспорт: автобуси, трактори і те, що необхідно для бізнесу. Теж спірна норма, але необхідна. І ми знайшли компроміс, в тому числі, я сподіваюсь, і з місцевими органами влади, щодо того, що до кінця року в них така буде можливість. І ваші колеги, які займаються місцевим самоврядуванням, підтвердять, що, на жаль, нам треба завести дешевий автотранспорт для комунальних служб, для бізнесу, тому що іншого немає. Найбільш складна і найбільш дискусійна норма – це щодо перевірок і щодо відновлення платити податки. Питання дискусійне стовідсотково, і кожен тут прийме те рішення, яке він вважає за потрібне. Умовно, чи може бути в однакових умовах кав'ярня в Чернівцях, де, при всій повазі, достатня кількість людей і збільшився, напевно, виторг, і в Бучі, де, звичайно, вони були довго в окупації і зараз не відновилися? Чи може бізнес зараз платити податки, чи ні? Ще раз, це питання дискусійне, і мені здається, що члени комітету, а представлені в нашому комітеті всі фракції, знайшли тоді той компроміс, який може бути виписаний разом з Міністерством фінансів. Коли, якщо ти як бізнес довів, що ти не міг сплатити податки, ти його не платиш, якщо ні, то ти, на жаль, маєш сплачувати їх. Дякую. Дякую. Будь ласка, завершальний виступ – Нестор Іванович Шуфрич. І після цього переходимо до прийняття рішень. Запросіть народних депутатів до зали. 14:30:38 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Сьогодні в дуже непростій ситуації, в якій є наша країна, будемо відверті, ми маємо два фронти. На першому ми всьому світі довели, що українці є найкращими, найхоробрішими і самовіддано захищають свою Вітчизну. І ми зупинили сьогодні агресора, відкидаємо його назад. Наступний наш фронт – це трудовий фронт. І виходячи з цього, ми маємо зробити усе, щоб ті люди, які виїхали за кордон, повернулися і працювали, працювали, відновлюючи наше ВВП. І кожна наша законодавча ініціатива має виходити виключно із цього. Тому законопроекти, які будуть сприяти підвищенню і збереженню робочих місць, відновленню нашого виробництва, відновленню нашого підприємництва без зловживань і без кон'юнктури, будуть нашою групою підтримання. Сподіваюся, що цей законопроект має, при всій суперечливості сьогодні, об'єднати Верховну Раду України заради однієї цілі і однієї мети, повернути людей до роботи і можливість отримати справедливу заробітну плату. Ми маємо законопроекти, які цьому сприяють, підтримувати. І вони, ще раз підкреслюю, мають нас об'єднувати. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану (реєстраційний номер проекту 7360). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-276 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, і завершальний законопроект, який ми сьогодні розглянемо, це 7249. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану. Це друге читання. Я так розумію, що деякі поправки будуть ставитися, тому йдемо по порядку, я буду запитувати і колега буде розказувати, чи буде ставити поправку, чи ні. 2 поправка, Кучеренко. Не наполягає. 3-я, Марусяк. Не наполягає. 7-а, Южаніна Ніна Петрівна. Не наполягає. Дякую.

Шановні колеги, такі стресові ситуації для бізнесу, які ми щойно з вами створили, прийнявши 7360, є позитивна річ, це відшкодування ПДВ за січень місяць. Але для решти бізнесу це те, чого вони точно не очікували. Я дуже прошу вас і звертаюся до голови комітету, не робіть такі речі під час війни. Ми отримаємо за прийнятий проект закону зворотну таку віддачу, що ви навіть не уявляєте собі, і з корупційними також наслідками. Повертаючись до цього проекту закону. Скажіть, будь ласка, ми з вами, приймаючи його в першому читанні, сподівалися на те, що до опрацювання проекту закону буде залучений НАК "Нафтогаз України" ринку для того, щоб не ламати ринкові відносини, на якого покладені спеціальні функції державою. Під час робочої групи, дуже дякую, що ми детально все розбирали, але якась відбувається у нас в країні дивна річ. Ми вирішили, що НАК "Нафтогаз" зможе закупати газ перед опалювальним сезоном, коли ціна на цю продукцію буде, ми уявляємо зараз, що відбувається на хабі, більше тисячу доларів за тисячу кубометрів, і що буде далі. Тому я чому наполягаю на своїй 12 поправці? Незважаючи на те, що під час обговорення не пішли шляхом прийняття рішення все-таки відміни тієї норми, яка була прийняти 15 березня вже під час війни і якою була впроваджена диференційована ставка рентної плати, тобто змінена база оподаткування, бо очікували оподатковувати надприбутки. 15 березня ми розуміли, якщо не 50 відсотків, а то може і більше вже бізнесу зупинено і споживання газу не буде відбуватися в Україні, при тому накладаючи заборону на експорт, ми власних видобувників газу поставили в саме найскрутніше положення, тому що рента сплачується при видобутку, а грошей немає, реалізації немає. Таким чином зараз запроваджуючи касовий метод для них, що в історії взагалі

Прошу підтримайте цю норму, вона не шкодить концепції, яка зараз... ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 12 поправка авторства народної депутатки Южаніної. Комітет пропонує відхилити. Будь ласка, прошу визначатися та голосувати.

За-117 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я так розумію, більше ніхто не буде наполягати, ми все проговорили, можемо переходити до прийняття рішення. Так? Дякую. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану (реєстраційний номер проекту 7249). Шановні колеги, прошу голосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце наступного зібрання буде повідомлено завчасно. Віримо у Збройні Сили України. З нами правда, з нами Бог. Разом переможемо. І Слава Україні! Дякую